vama.Dozvolite da otvorim Prvu (konstitutivnu) sednicu Narodne skupštine u ovom sazivu i da vas, pre početka rada, pozdravim i čestitam na izboru i na poverenju koje su vam ukazali građani Srbije, i da vam poželim uspeh u budućem radu.Molim

Prvoj (konstitutivnoj) sednici Narodne skupštine, pored narodnih poslanika, prisustvuju zamenik predsednika Republičke izborne komisije gospođa Tamara Stojčević, zamenik sekretara Republičke izborne komisije gospodin Veljko Odalović, kao i ostali članovi Republičke izborne komisije, koje pozdravljam.Podsećam vas da, prema članu 3. Poslovnika Narodne skupštine, Prvoj (konstitutivnoj) sednici Narodne skupštine, do izbora predsednika Narodne skupštine, predsedava najstariji narodni poslanik, kome u radu pomaže po jedan najmlađi narodni sa četiri izborne liste koje su dobile najveći broj poslaničkih mesta i generalni sekretar Narodne skupštine, odnosno njegov zamenik.Pošto sam najstariji narodni poslanik, imam tu čast i obavezu da predsedavam ovoj sednici, do izbora predsednika Narodne skupštine, u čemu će mi pomagati najmlađi narodni poslanici i to: Katarina Šušnjar,

Aleksandar Senić, najmlađi narodni poslanik sa Izborne liste BORIS TADIĆ – Nova demokratska stranka – Zeleni, LSV – Nenad Čanak, Zajedno za Srbiju, VMDK, Zajedno za Vojvodinu, Demokratska levica Roma, kao i Radoslav Vujović, zamenik generalnog sekretara Narodne skupštine.Molim najmlađe narodne poslanike i zamenika generalnog sekretara da zauzmu mesta pored predsedavajućeg.Obaveštavam

243 narodnih poslanika, pa, saglasno članu 105. stav 1. Ustava Republike Srbije i članu 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, postoje uslovi za rad i odlučivanje.Podsećam

Izbor potpredsednika Narodne skupštine,4. Imenovanje generalnog sekretara Narodne skupštine,5. Izbor članova radnih tela Narodne skupštine,6. Izbor članova stalnih parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama.Prelazimo

poslanika.Potvrđivanje mandata narodnih poslanika vrši se na osnovu uverenja o izboru za narodnog poslanika i izveštaja Republičke izborne komisije o sprovedenim (konstitutivnoj) sednici, na predlog predsedavajućeg, većinom glasova prisutnih narodnih poslanika, obrazuje komisiju od tri člana. Komisiji predsedava najstariji član.Komisija, na osnovu izveštaja Republičke izborne komisije, utvrđuje da li su podaci iz uverenja o izboru svakog narodnog poslanika istovetni sa podacima iz izveštaja Republičke izborne komisije i o tome podnosi izveštaj Narodnoj skupštini.Na osnovu izveštaja komisije, predsedavajući na Prvoj (konstitutivnoj) sednici Narodne skupštine konstatuje da je Republička izborna komisija podnela izveštaj o sprovedenim izborima i o tome koja koja su uverenja o izboru za narodne poslanike u saglasnosti sa izveštajem, čime je potvrđen mandat tim narodnim poslanicima.Narodna

konsultacijama, predlažem da se u Komisiju za utvrđivanje saglasnosti uverenja o izboru za narodnog poslanika sa Izveštajem Republičke izborne komisije

SRBIJU“.Napominjem da je, saglasno članu 5. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, potrebno da za predlog za obrazovanje za predlog za obrazovanje Komisije glasa većina prisutnih narodnih poslanika.Stavljam na glasanje predlog za utvrđivanje saglasnosti uverenja o izboru za narodnog poslanika sa Izveštajem Republičke izborne komisije o sprovedenim izborima.Sa

smo obrazovali Komisiju za utvrđivanje saglasnosti uverenja o izboru za narodnog poslanika sa Izveštajem Republičke izborne komisije o sprovedenim izborima, molim članove Komisije da odmah održe sednicu u sali I u parteru.Prekidamo rad ovog dela sednice do prijema izveštaja Komisije za utvrđivanje saglasnosti uverenja o izboru za narodnog poslanika